Дали защото е последният ден на Народното събрание за 2022 г., дали поради прекрасната коледна украса, която са подредили администрацията на Народното събрание за нас, искам този ден, господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас, да започне по един различен начин. Искам за последния ден на това Народно събрание да благодаря на всички народни представители, които са тук, избрани от техните избиратели, за неуморния труд и усилията, с които те защитават своите убеждения. Да благодаря на репортерите и на операторите, които неуморно с нас работят и по 16 часа някой път успяват да ги кондензират в две изречения. Разбира се, и на администрацията на Народното събрание. Пожелавам Ви този ден, в който ще имаме много поводи да спорим, да се караме, да завърши ползотворно за всички нас. Да се приберете при Вашите близки хора и да празнувате едни светли Коледни и Новогодишни празници. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, все пак да уточня, че махам за процедура още от времето на регистрацията, но благодаря, че в крайна сметка ми дадохте думата като обратно предложение. Правя следното предложение за дневен ред за днешния ден. Първа точка да остане така приетата за първа точка – Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание. Втора точка днес да стане продължение на Закона за бюджета. Трета точка да стане съответно точка четвърта, която беше предложена и сега, за Закона за трудовата миграция. Съответно четвърта точка за деня да стане Законът за медиацията, който е включен в днешния дневен ред, а включените втора, трета и пета точка за деня да отпаднат.

Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е малко по-различна от тази на преждеговорившия народен представител Христо Гаджев.

първа точка да бъде обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс и наложеното от президента вето, а втора точка да бъде продължение на вчерашния Закон за удължаване действието на Закона за държавния бюджет. Това е моята процедура. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, молбата ми е да запазим коледния дух на днешния ден и да отложим разглеждането на върнатия Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс за следващо пленарно заседание, за да можем днес спокойно да приемем промените в Закона за

БОЖАНОВ (ДБ): Господин Председател, предлагам като трета точка за днешния дневен ред да влезе Проектът за Синята карта, тоест за трудовата миграция.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

моля да спазваме Правилника. Обръщам се и към народните представители. Когато ние нарушаваме Правилника, а и водещият заседанието, когато нарушава Правилника, изпадаме в такава ситуация, в която сме и в момента, с процедура върху процедура, като не е приключила едната процедура. Сега в момента имаше заявка за прегласуване. По време на заявката за прегласуване се отваря нова процедура, Вие вече се чудите какво да правите. Моля Ви да спазваме Правилника! Ние в момента сме в режим на прегласуване, имаше заявено прегласуване. По време на прегласуване има направена друга процедура с други предложения. Молбата ми е, уважаеми госпожи и господа народни представители, и ние да се придържаме към Правилника, но и водещият заседанието да се придържа към Правилника, за да не изпадаме в такива ситуации. Благодаря Ви.

Добре, дайте да прегласуваме предложението на Милен Матеев, точно така.

Благодаря Ви, господин Председател. Разбирам, че поради желанието да се свърши повече работа днес, заваляха и процедурите една след друга. Разбирам и че имаше обструкции касателно дадената процедура на прегласуване, но все пак Вие все още не я бяхте дал тази процедура на прегласуване, така че аз не виждам проблем. Все пак моето обратно становище е към направеното процедурно предложение от народния представител Божанов – считам че то е недопустимо, тъй като на първо място, ние вече гласувахме какъв ще бъде днешният дневен ред, а именно той е от две точки и на следващо място, точката за така наречената Синя карта, а именно Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност вече бе подложена на гласуване. Включването на тази точка вече бе веднъж подложено на гласуване и бе отхвърлено, така че не мисля, че следва да се стига до безконечните процедури, които бяха само преди около седмица от лявата страна на залата. Мисля, че тази пленарна зала – мнозинството в нея, вече се е произнесло какъв ще бъде днешният дневен ред и подобни предложения са недопустими, така че Ви моля да не ги допускате до гласуване, не само това, а и занапред предложенията по дневния ред. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Петров!

може би 14 гласувания,15 гласувания за включването на Трудовия кодекс във втора точка, в трета точка, в пета точка, в седма точка може би, колко, колко гласувания? Вие ги бяхте броили, колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото до един момент подкрепяхте, после вече не подкрепяхте. Петров... Господин Председател, обърнете внимание на господин Петров, че точно вчера е гласувал разменянето на Трудовия кодекс да влезе във всяка една точка, а тук сега казва, че не може да бъде предложена трета точка, това не е вярно. ЦОНЧО

Господин Председател, във връзка с поредното щях да кажа нагло, но нека да е брутално нарушаване на Правилника от страна на „Демократична България“ и това, което предложиха, за да накарат евро-атлантическото мнозинство да им приеме това безумие, след прегласуването, което в момента искам, правя процедурно предложение за включване на точка 13 веднага след това – Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, всичките неща, които са вътре, с всичките законопроекти – това това е като точка четвърта. Щом за „Демократична България“ може да се прави специално изключение от Правилника на Народното събрание, много моля същото нещо да е за предучилищното образование, четири законопроекта има вътре. Всичките да ги разгледаме, да ги приемем. Изключително много по-важни са от това да си вкарат някакви хора да работят тук и да свалят цената на труда.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! И аз като народните представители от ВЪЗРАЖДАНЕ – щом можем да си позволим да включваме точки, които въобще нито са спешни, нито касаят толкова сериозно българския пазар на труда, не касаят толкова и българските работници, ще дам възможност за 22-ри път, може би и повече (шум и реплики), народното представителство да се произнесе от това дали Кодекса на труда на второ гласуване трябва да влезе в дневния ред на Народното събрание. Смятам, че когато имаме на пазара на труда българските работници с ниската минимална работна заплата и възможността да вкарваме чуждестранни работници, по-добре да вземем отношение и по това какви заплати да получават българските работници. Надявам се да ни подкрепите, като точка първа остава ветото на президента, втора точка – удължаването на бюджета, и трета точка да бъде нашето предложение за Кодекса на труда. Благодаря Ви. по начина на водене?

Благодаря Ви, господин Председател. Няма друга процедура освен пак по начина на водене. Уважаеми колеги, хайде да престанем с този цирк с дневния ред България“.) Искате ли да го направим, или искате тук 30 минути процедури по дневен ред? Очевидно е, че има повече от 120 народни представители в залата, тоест някакво формирано мнозинство, което се обединява категорично около дневен ред: първа точка – ветото, втора точка – продължение на бюджета. (Шум и реплики.) Само да Ви кажа – най-вероятно тези две точки ще стигнат за целия ден плюс удължаване поне до шест часа. Има и трета, приехме и продължаваме да вкарваме нови и нови. Мога да Ви кажа, че едната от точките, която вкарвате, няма доклад на водещата комисия, но трябва за всяко нещо да казваме: тук няма доклад, тук не сте прав, тук това. Защо трябва това да го прави председателстващият? Не можем ли толкова ние да си наложим някаква автоценцзура или някаква спирачка и да кажем хайде да почнем да работим? Дневен ред, та дневен ред, та дневен ред! Каквото и да решим, в съзнанието на хората остава тази препирня за дневния ред или си мислите може би, че като предлагате някаква точка, хората ще кажат: ей, тези се интересуват точно от това. Ами не е така! Други са причините. Аз Ви моля да преустановим това и да почнем да работим по дневния ред. Ако свършим с точките, има процедурна възможност да предложим да продължим, след като свършим с тези две точки, три, четвърта, пета и шеста. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

или минималната работна заплата? И от тяхното предложение днес стана ясно, че те предложиха за първа точка Изборния кодекс. Благодаря. Да, прав сте господин Карадайъ и то стана един миш-маш, който не знам защо Ви е на всички. Днес няма да Ви стигне деня в празни приказки. Заповядайте за процедура, Уважаеми господин Председател и господа заместник-председатели! След като допуснахме при приет вече дневен ред от две точки да бъде вкарана трета точка, което беше за мен недопустимо и извън Правилника, предлагам точка пета от дневния ред, която касае второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, касаещо увеличаване на срока за процедиране на общите устройствени планове на повече от 80 общини на територията на доклади да бъде точка първа от дневния ред. Като точка втора от дневния ред предлагам второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, който касае промени, свързани с европейското законодателство, и е на Министерския съвет, за него също има доклад. Той да бъде точка втора в дневния ред. Благодаря.

Преминаваме към гласуване на предложението на Коста Стоянов – второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията

Уважаеми господин Председател, процедура на прегласуване. Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията касае над 86 общини, които на 1 януари 2023 г. ще останат без

а всъщност вносители на Законопроекта са именно ГЕРБ и БСП. Не мога да разбера защо не искате този законопроект да бъде приет днес на дневен ред, защото той е много по-важен от останалите. Освен това Законът за кадастъра и имотния регистър касае съгласуване с европейското законодателство и касае всички проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Вие и него не искате да разгледате. Много странно. Във връзка с това призовавам да се замислите и да гласувате за. Благодаря. Режим на прегласуване.

Аз мисля, че не се вслушахте в обратното ми становище, че така направеното предложение за включване в дневния ред на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност беше недопустимо, и въпреки това го подложихте на гласуване и незнайно за мен защо мнозинството в залата го прие. Аз така разчитам, че мнозинството в тази пленарна зала днес има желанието да работи, да работи неуморимо в полза на българските граждани – точно днес, 23 декември. Разбира се, редно е дневният ред да засяга важни точки от дневния ред на обществото – не само Изборния кодекс, удължаване действието на държавния бюджет за 2022 г. и за 2022 г. и очевидно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Затова, уважаеми господин Председател, бих искал да предложа и да Ви помоля да подложите на гласуване още една точка, която да залегне в днешния дневен ред на Народното събрание. Считам, че мнозинството от тази зала, което му се работи и което прие тази точка за така наречената Синя карта, ще има и желанието да продължи да работи още до едно хубаво обозримо време от днешния точно дневен ред и че ще намери време за още една точка, която да разгледаме днес, а именно това е точка от приетата програма за тази пленарна седмица, а именно първо гласуване на Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица на Министерския съвет. Считаме, че освен, че Кодексът на труда е важен, което гласуване ние подкрепихме от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, редно е най-накрая за пръв път в новата българска история да създадем да създадем възможност за несъстоятелност на физическите лица, нещо, което съществува във всички останали държави – членки на Европейския съюз, не съществува само и единствено в Република България. Защо не съществува? Мисля, че хората, които ни гледат и ни слушат могат, да си времето!“) Приключвам. Затова, уважаеми господин Председател, искам да подложите на гласуване да бъде включена като точка две в дневния ред за днес – точка девет, която е: Първо гласуване на Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица, с вносител – Министерски съвет, на 4 ноември 2022 г. Благодаря Ви.

Почваме много да злоупотребяваме с тези процедури. Аз смятам, че това предложение за гласуване е недопустимо. Защо? Защото парламентът вече гласува кои са точка първа, точка втора и Всички следващи размествания трябва да редят законопроектите след тези три, тъй като парламентът вече се е произнесъл по този въпрос. Аз не възразявам всички законопроекти да разгледаме днес, да ги наредим до края на деня и утре да работим, обаче нека да е малко от малко по правилата, защото вече става абсолютен хаос. Мисля, че е време да подредим и да почнем наистина да поработим. Аз смятам, колеги, и с това завършвам, все пак това не е последният работен ден на този парламент, предстоят поне още няколко седмици и явно няма да можем – така или иначе срокове не текат, докато сме във ваканция следващата седмица, нека някои неща да си ги оставим и за първата седмица на януари, пак да работим денонощно тогава, но да се опитаме най-важното днес да приключим. Благодаря. Това, по начина на водене, колеги, май сарми ще ядете доста сурови, защото има още два работни дни и ако наистина така се прави, то трябва да се работи и в тези два работни дни преди Нова година. Съжалявам, че го казвам, но

Аз не нарушавам Правилника, бе прието едно гласуване, което за мен е недопустимо, а именно да бъде включена като точка три от дневния ред точката за така наречената Синя карта. Тя, разбира се, няма връзка със сегашното ми искане за прегласуване, но има връзка това, че точно преди коледните и новогодишните празници, когато доста български граждани срещат трудности да посрещнат нормално тези светли празници, ние правим всичко възможно да приключим по-бързо дневния ред, без да приемем важни закони, които на всичкото отгоре са част и от Плана за възстановяване и устойчивост. Именно затова Ви моля да прегласуваме включването на тази точка осем от Програмата за тази седмица, а именно Закона за несъстоятелност на физическите лица и най-накрая да дадем възможност за глътка въздух на българите, които срещат проблеми със заплащането на своите кредити и задължения,

Виждам, че колегите, процедурчици, ако вече мога така да ги нарека, добре са слушали и гледали преди няколко дни как се правеше това. Само че, колеги, сега не сме в тази ситуация, измислете нещо друго, бъдете креативни по друг начин, не повтаряйте едно и също нещо всеки ден. Ясно е, предполагам, вече на всички народни представители в тази зала, че решенията се вземат с някакво мнозинство и то трябва да е повече от 121. На всички процедури не виждате ли какво е мнозинството? Шестдесет и осем пъти да предлагате 68 размествания на точките, няма как да се случи Процедурното ми предложение, уважаеми господин Председател, е да преминем към т. 1 от дневния ред, точките, които бяха приети, след което отново да отворим дискусията за дневния ред и да си правим процедурите, и да подредим следващите три точки. Така Така че това ми е процедурата. Ако трябва, го подложете и на гласуване, за да се произнесе мнозинството в залата какво иска да работи днес. Благодаря Ви.

с настоящото правя процедура дневният ред на Народното събрание да бъде, както следва: да довършим т. 10 – държавния бюджет, и да съм сигурен, че правилно разбираме

Както знаете, ние искаме наистина да се разбере истината за този меморандум, а всъщност, че няма нищо в него и е време обществото да го разбере и да затворим темата веднъж завинаги. И като т. 3 за деня предлагаме Законопроекта за Синята карта. Благодаря много.

в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“

Плаването е с цел осигуряване на научноизследователска дейност на българската антарктическа база на Антарктида и провеждане на учебна практика от курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Йонков Вапцаров“. Уведомлението е постъпило на 22 декември 2022 г., с входящ № 48 203 09-32, и е предоставено на Комисията по отбрана. по отбрана. В Народното събрание, на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е постъпил отчет за изпълнението на програмния бюджет към 30 септември 2022 г. на Министерството на вътрешните работи. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. От Националния статистически институт е постъпила информация за: – брутен вътрешен продукт през третото тримесечие 2022 г. – предварителни данни; – производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2022 г.; – индекси на обороти и раздел „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“ през октомври 2022 г.; – индекси на промишленото производство през октомври 2022 г.; – индекси на строителната продукция през октомври 2022 г.; – инфлация и индекси на потребителски цени ноември 2022 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Колеги, продължаваме

Указ № 287 На свое извънредно заседание, проведено на 15 декември 2022 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ № 287 на Президента на Република България, постъпил на 14 декември 2022 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 2 декември 2022 г., и мотивите към Указа.

В мотивите си президентът посочва, че промените относно преобладаващата част от разпоредбите, относими към машинното гласуване и по-конкретно § 7 – 10, § 12 – 14, § 21 – 35, § 37 – 42 и § 44 – 53, не покриват конституционните стандарти за равенство и запазване в тайна на вота. Отбеляза се, че въвеждайки алтернативно два начина на гласуване в рамките на една и съща секция, законодателят не действа в пределите на законодателната целесъобразност, а създава условия тайната на вота да бъде нарушавана. Президентът сочи, че в зависимост от броя на избирателите, които ще гласуват по единия или по другия начин, може да се стигне до идентифициране на техния избор, което само по себе си води до взаимното обезсмисляне и на двата алтернативни способа за гласуване и се отрича смисълът на изборите като инструмент на демокрацията. Твърди се, че уредбата в § 7, т. 2 създава правна несигурност, тъй като въвежда изрично ограничение само за избиратели, избрали да гласуват с „бюлетина за машинно гласуване“, да не гласуват с хартиена бюлетина, като поставяйки забраната към момента на предпочитането предпочитането за гласуване с машина, законодателят лишава избирателя от гласуване с хартия, ако в същия момент машината се развали. На следващо място президентът посочва, че уредбата на машинното гласуване преди измененията от 2 декември 2022 е предоставяла необходимите гаранции, самият избирател да бъде в състояние да провери начина, по който електронната система отчита неговия вот и необходимите гаранции срещу недействителния вот. Изразени са опасения, че отпадането на тези гаранции би отблъснало избирателите от изборния процес, вместо да се създадат условия и да се насърчи упражняването на правото на глас от всички български граждани. Президентът изразява несъгласие и с подмяната и характеристиката на машинното гласуване като вид електронно гласуване, осъществявано в контролирана среда. Той отбелязва, че това противоречи на целта избирателите да имат право на избор между хартия и машина, тъй като във всички случаи отчитането на резултатите от машинното гласуване ще става не от машината, а чрез преброяване от секционната избирателна комисия на бюлетините от машинното гласуване – § 24 и § 45, отпада протоколът от машинното гласуване – § 30, 31, 39, 49, и прехвърлянето на данни от записващото техническо устройство – § 32, 50 и свързаните с тях § 33 и 51. Подчертава се, че направените промени заличават специфичните признаци на машинното гласуване и уредбата му вече не отговаря на названието и предназначението му като вид електронно гласуване. Президентът подкрепя инициативата на законодателя за предоставянето на достъп до изходния код и намаляването на съмненията за неправомерно манипулативно въздействие върху машините за гласуване, но подчертава, че извън последните 10 дни преди изборния ден липсва времево ограничение за достъпа, както и уредба, която да рамкира целта на осигуряването на достъп и на действията, които могат да се извършват с кода. Отбелязва се, че за определяне на субектите, на които ще се предостави достъп до изходния код се създават предпоставки за нарушаване на равенството пред закона и би ограничило както партиите и коалициите, които не са преминали изборната бариера на предишните парламентарни избори, така и инициативните комитети, да се запознаят с кода и да формират своя обоснована преценка относно гаранциите за сигурността на машинното гласуване. На следващо място се отбелязва, че разписката е превърната в „бюлетина от машинно гласуване“ и се установяват правилата за осигуряване на хартията за отпечатване им. Подчертано е, че Централната избирателна комисия, в изпълнение на задължението си по § 13, следва да обяви решението си за определяне на допълнителни защити на специализираната хартия, която ще се използва за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване, и да разгласи това решение след обявяване на изборния ден за приключен. Твърди се, че това би компрометирало възможността за използване на такива защити при бъдещи избори, което ще обрече машинното гласуване на несигурност. В мотивите към указа относно § 24, § 27 и § 28 е отбелязано, че липсата на прецизност на приетите разпоредби относно машинното гласуване и тяхната съгласуваност със съществуващите разпоредби относно бюлетините или хартиените бюлетини би довело до разнопосочно прилагане, несъвместимо с правовата държава, както и не са дадени нужните гаранции за правилното отчитане на вота, ако не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия, както изисква чл. 278, ал. 3, т. 3 от Изборния кодекс. В мотивите си президентът посочва, че с § 6 се променят изискванията към членовете на секционни избирателни комисии извън страната, като отпада възможността министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър да се позове на предложения от организации на български граждани в съответната държава и по този начин необосновано е стеснено участието в изборния процес на организациите на българските граждани зад граница. Подчертава се, че с отмяната на § 145 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс на Изборния кодекс се премахва възможността за експериментално дистанционно гласуване в електронна среда, дори и в експерименталната му форма. Изтъква се, че смисълът на изричната законова възможност за експериментално дистанционно гласуване в електронна среда е именно да се натрупа достатъчно реален опит за неговите позитиви и негативи. Счита се, че законодателят трябва да запази правилата, които имат потенциал да развият възможността за гласуване от разстояние, особено важно за българските граждани, които живеят зад граница. При обсъждането на Указа и мотивите към него взеха участие народните представители Милен Матеев, Надежда Йорданова, Александър Николов, Стою Стоев, Мирослав Иванов, Петър Куленски, Божидар Божанов, Калина Константинова и Радомир Чолаков. Народните представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ посочиха, че припознават изцяло мотивите към Указа на президента, като считат, че връщането за ново обсъждане на Закона е правно аргументирано и ще го подкрепят. Госпожа Йорданова отбеляза, че народните представители от парламентарната група на „Демократична България“ споделят напълно мотивите към Указа на президента, като изрази подкрепа, че едновременното провеждане на гласуването с машини и с хартиени бюлетини нарушава чл. 10 от Конституцията на Република България, както и създава предпоставки за нарушаване на принципа на равно третиране. Счита, че с отмяната на § 145 е нарушен принципът на правовата държава. Господин Николов изрази становище, че парламентарната група на „Български възход“ подкрепя връщането за ново обсъждане на Закона и като основание, и като мотиви. Според него то е правно мотивирано и основателно, като изрази опасение за техническата готовност за отпечатване на бюлетините за машинно гласуване Господин Балачев отбеляза, че мотивите към Указа на президента са вътрешно противоречиви и че правилата за гласуване са предмет на целесъобразност и свободна преценка от страна на законодателя. Според него не е нарушен чл. 10 от Конституцията на Република България, като счита, че всеки един български избирател има право на избор. В заключение, народният представител посочи, че от парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепят връщането за ново обсъждане на закона и ще гласуват за повторното му приемане, защото ветото е неправилно и няма незаконосъобразност в приетите промени.

Господин Чолаков изрази становище, че не е изненадан от връщането за ново обсъждане на закона, тъй като начинът на въвеждането на машинното гласуване в края на Четиридесет и петото Народно събрание, включително публикуването тогава на Указа на президента в извънреден съботен брой на „Държавен вестник“, ясно е показал, че това е кауза на Президентството.

за гласуване в страната и извън страната по принцип би следвало да бъдат тема от ранга на Консултативния съвет за национална сигурност, и изрази препоръка, че в по-спокойни времена Президентът би могъл да свика Консултативния съвет, на който задълбочено и консенсусно да се обсъдят всички аспекти на изборното законодателство.

В заключение господин Чолаков поздрави президента, че не е наложил вето върху разпоредбата, изискваща машините за гласуване да са държавна собственост, а държавата да разполага с права за използване и модифициране на софтуера. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, 11 гласа „против“ и без „въздържал се", предлага на Народното събрание да приеме повторно Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 2 декември 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Чолаков. Откривам разискванията по новото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. За

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Упражненото от Президента на Републиката право за връщане за ново обсъждане разпоредбите на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс бе напълно очаквано и логично. Нямаше как държавният глава да не реагира на грубото погазване на основни принципи на демокрацията и правовата държава чрез тази радикална промяна на изборните правила. Нямаше как да не реагира на липсата на обществено обсъждане на промените, на липсата на необходимост от тези промени, на липсата на обоснованост, мотиви, оценка на въздействие. Ето защо ветото беше очаквано и логично. Нелогичното и неморалното в случая е, че то бе очаквано и от вносителите на измененията в Изборния кодекс, които въпреки ясното осъзнаване на противоправността на промените ги наложиха с диктата на мнозинството. Затова беше неистовото бързане и прегазване на всички процесуални правила и срокове, за да има време да преодолеят и президентското вето, и да тласнат страната към нови избори по собствените си правила. Връщането за ново разглеждане на Законопроекта е отлично мотивирано от най-уважавания български конституционалист професор Емилия Друмева и нейния правен екип. Няма как да не се съгласим с аргументите ѝ, защото те са всъщност нашите аргументи – нашите аргументи, които часове наред и в Правната комисия, и в тази пленарна зала, ние отстоявахме и излагахме и те бяха подминавани с хладно решително мълчание от мнозинството и целенасоченото практическо премахване на машинното гласуване чрез отпадане на машинния протокол и прехвърлянето на данните от записващото устройство и въвеждането на два вида хартиени бюлетини, които нямат еднакви характеристики, нямат еднакъв издател и защита, но по еднакъв начин ще материализират вота на избирателя и хаосът, който ще настъпи при общото им броене и връщането към времената на стотици хиляди бюлетини и стотици, може би хиляди, би хиляди, сбъркани и сгрешени протоколи от секционните избирателни комисии, са все аргументи, които многократно сме излагали и сега те са се превърнали в мотиви за връщане на Законопроекта. Има и два много важни аргумента, изложени от правния екип на президента, които са видени след прегледа на набързо приетия от Народното събрание закон. На първо място, това е практическата възможност за нарушаване на един от основните конституционни принципи на упражняването на избирателното право, а именно тайната на вота, която е застрашена при гласуване с два вида хартиени бюлетини в една и съща секция. На второ място, липсата на забрана избирателят, избрал да гласува с попълнена от него хартиена бюлетина, да си разпечата и бюлетина от машината за гласуване. Това, както споменава в мотивите президентът, всъщност ясно показва, че приоритетът, разбира се, е била хартиената бюлетина и никой не е мислил за машинното гласуване. Набързо предложените от ГЕРБ на тъмно между първо и второ гласуване без мотиви и оценка, без становища на институции и обществени организации и приети от мнозинството изменения, изначално променят българския изборен процес и премахват с лека ръка десетилетия експериментирани, обсъждани и налагани поетаптно и постепенно и наложили се през последните две години правила за гласуване с машини, преминали и през контрола на Конституционния съд, произнесъл се, цитирам: „Машинното гласуване дава законови гаранции както за всеобщо равно, пряко и лично упражняване на правото на глас, така и за доброволност и автентичност на волеизявлението на гласуващия, тайна на вота и упражняване правото на глас само един път в едни и същи избори и спазване на принципите на публичност и прозрачност на изборния процес.“ Вместо да се върви в посока за изсветляване на изборния процес, повече гаранции за честността на изборите и преодоляването на контролирания вот, каквито са все пак приетите предложения на „Продължаваме Промяната“ и на „Демократична България“ за замяна на кабината за гласуване с параван, за определяне на достойно възнаграждение на членовете на СИК и предоставянето на достъп до изходния код, в останалата си част приетите промени всъщност връщат най-лошите практики от миналото и рушат доверието в честността на изборите. Доверието! Това е цената, която ще плати обществото ни, защото цялата кампания за премахване на машинно гласуване и връщането на хартиената бюлетина беше насочена именно към разрушаване на доверието. С куп лъжи хартиената коалиция целеше да разклати доверието на избирателите в изборните правила и за жалост успя. Ако сме отговорни държавници, сега е моментът да направим първа крачка към възстановяване на доверието у хората, да върнем Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс за ново разглеждане и да преценим държавнически кое е полезно за демокрацията и правовата държава и кое я застрашава. Уважаеми народни представители, изправени сме на поправителен изпит и само от нас зависи да го издържим, за да върнем доверието и към върховния законодателен орган, който представляваме. Апелирам към здравия Ви разум и държавническо чувство!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Матеев, моята реплика е свързана с Доклада на Правна комисия и проведеното гласуване в Правна комисия, тъй като Вие сте неин член. Вие изложихте много добре, така, направихте обобщение на мотивите на Президента за издаването на Указа, на неговия правен екип. Това, което аз обаче не разбрах от доклада на председателя на Правна комисия, е по какъв начин тези мотиви са оборени в Правна комисия, тоест при проведеното гласуване и дебат гласуване и дебат – не съм присъствал на заседанието на Правна комисия, но от Доклада останах с впечатлението, че дебат не е имало по отделните мотиви задълбочено, тоест с какви мотиви Правната комисия, или мнозинството в нея по-скоро, да не обобщаваме Правната комисия, е отхвърлила ветото, аз имам усещането или ще видя дали съм прав, че днес и в пленарна зала няма да бъдат отхвърлени с аргументи мотивите на Президента за налагането на този указ. Разбира се, многократно беше изтъкнато и при приемането на Изборния кодекс – ние разбираме, че когато има едно мнозинство, то взема решение, но тук говорим вече за едно следващо ниво на обсъждане – когато има вето на президента, е предвидено едно по-задълбочено обсъждане. Защото за това вето има причини и това се отнася за всеки един закон. И аз мисля, че ние тук с липсата на отхвърляне на мотивите – аргументирано отхвърляне на мотивите и дебат, ще нарушим още един от принципите на правовата държава, а именно ние няма да се съобразим – ние може да не ги приемем, но поне да е ясно за всички български граждани защо Народното събрание като висш орган, като законодателен орган, не се съобразява с тези мотиви, защото аз аргументи срещу тях не видях нито във вашето изказване, нито в Доклада на Правната комисия. При приемането на Кодекса на първо и второ гласуване аз няколко пъти посочих, че се нарушава принципът на предвидимост и правна сигурност. Аз лично си спомням за две мои изказвания и може би за няколко реплики, като няколко пъти посочих, че това, което се постига

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Пандов, благодаря Ви, че повдигнахте тези въпроси. Господин Пандов, всъщност още с внасянето на този законопроект ние така и не чухме мотиви нито в Правната комисия – на две обсъждания, знаете едното продължило до ранните часове на деня. Ние не чухме по никакъв начин аргументи за това, което е внесено. Предложенията, които бяха вкарани между първо и второ гласуване, на практика, липсваше мотиви към тези предложения. През цялото време, както го казах и в изказването си, мнозинството хладнокръвно и мълчаливо налагаше диктата си за тези промени, без нито един правен аргумент. Разбира се, че ветото на президента трябва да е червена лампа, която да светне и да покаже какви са недъзите на Законопроекта. Ветото на президента никога не е приемано по някакъв лесен начин, тоест президентът не е приемал да върне закон, без да бъдат обстойно разгледани всички проблеми, които този закон създава и всички правонарушения, които той носи в себе си. си. Логично беше, след като се връщат тези текстове, изцяло предложени от ГЕРБ и хартиената коалиция, те да застанат срещу представителя на правния екип на президента госпожа Емилия Друмева, която на комисия също мотивира връщането за ново разглеждане на Законопроекта и да изложат аргументите си с какво в тези мотиви те не са съгласни. Ние такова нещо не чухме, така че това, което виждаме в момента, е просто един хладнокръвен диктат на мнозинството, с което се прави радикална промяна в Изборния кодекс, така че тези промени да обслужат това мнозинство при предстоящи избори. Благодаря Ви, господин Матеев. За да не ми правят бележки по начина на водене, ще си позволя само да кажа, че думи като „диктат на мнозинството“ за процедура, която е прогласена от Конституцията – нали, Конституцията казва, че с мнозинство се вземат решенията в тази зала, такава процедура не може да бъде наречена диктат, първо. И, второ, по отношение на ветото, там наистина има специална процедура и се иска не мнозинство от присъстващите, а мнозинство от всички народни представители. Така че ние се придържаме и с колегите

(Продължаваме Промяната): Господин Председател, в моята процедура по начина на водене ще Ви помоля да си взимате реплика като народен представител, когато се опитвате да отговаряте на изказванията, направени от народните представители, и да се придържате към Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Когато преценя, че трябва да взема реплика, ще го направя. Иначе Правилникът ме задължава да правя бележки на народните представители, когато имам основание за това.

Уважаеми господин Председател! Правя една процедура за пряко излъчване по БНТ и БНР, защото е странно вносителят на Законопроекта, за който разбрахме, че хартиената бюлетина е по-важна от минималната заплата и доходите на хората, но поне като е най-важна темата за хартиената бюлетина,

Благодаря Ви, господин Божанков. Има ли обратно становище на тази процедура? Не виждам. Не виждам. Пуснах сигнал и ще изчакаме колегите да заемат местата си, тъй като няма достатъчно хора в залата.

представители: за 91, против 67, въздържали се 29. Предложението не е прието. Господин Чолаков, в такъв случай няма да подлагам на гласуване Вашето, тъй като не е прието предложението въобще за излъчване.

да се протоколира точно. Няколко пъти беше казано от преждеговорившите, че липсват мотиви, с които мнозинството е отхвърлило ветото.

Администрацията очевидно е формулирала мотивите на ветото, без да разбере целите на Закона. Затова сега ще ги поясним още веднъж и за тях, и за българските граждани, и за всички, които не са ги разбрали. Съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове разпоредбите на нормативните актове се тълкуват в смисъла, който отговаря на целта на тълкувания акт. Значи, обясняваме още веднъж какви са целите на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, за да няма никакво съмнение за това каква е била и каква е волята е законодателя, като подчертавам, че законодателят е Народното събрание. Няма значение с какво мнозинство се приема закон или акт. След като е приет, той е акт на Народното събрание, а не на определена политическа сила. Следващите пояснения имат за задача да послужат за нуждите на автентичното легално тълкуване на закона, каквото Народното събрание е в правото си да извърши. Това е предложението. Волята на законодателя е гражданите да имат право на избор да гласуват с машина и произвеждана от нея бюлетина от машинно гласуване или с предварително отпечатана хартиена бюлетина чрез отбелязване на вота с химикал. Фактът, че законодателят е предвидил във всяка секция да се доставят хартиени бюлетини, равни на броя на избирателите, а при повреждане на машината гласуването да продължава с хартиени бюлетини, означава, че законодателят допуска, че машината може да се повреди, а хартиената бюлетина не, както и че гласуването с хартиена бюлетина е базов, основен метод за гласуване. Понеже не е възможно Конституцията да забранява на гражданите да имат право на избор по принцип, то смесеното гласуване не може да е противоконституционно по дефиниция. Правото във всяка секция да може да се избира между гласуване с машина или с хартия не може да бъде оспорено по никоя логика и с никакви съображения, най-малкото такива на плоскостта на Конституцията. 2. Волята на законодателя е преброяването на всички бюлетини да се извършва от хората. Ако хората при преброяването могат да допуснат грешка, то и софтуерът на машината при преброяването може да допусне грешка в своята памет. (Ръкопляскания от Грешка, допусната от хората, е проверима и отстранима, докато грешка в софтуера не. Това впрочем е едно от съображенията, с които в Нидерландия е било прекратено гласуването с машини и отразява разбирането в Кралство Нидерландия на понятието „правова държава“ в сферата на избирателното право. 3. Волята на законодателя е всички без изключение бюлетини от двата вида да бъдат броени като съдържание, което беше въведено от ЦИК като негово изискване на последните избори. Изваждането на протокол от машината създава предпоставка, отделни секционни комисии да не броят бюлетините, за да спестят време, с което се минира идеята на закона за човешки контрол при преброяването. Премахването на машинния протокол следва да се тълкува като превантивна мярка пред нарушение на буквата и разума на Закона, а именно човешки контрол върху изборния резултат. 4. Изборният процес, респективно цялостната подготовка, организация, провеждане и контрол върху изборния процес, да се извършва от държавата и нейните легитимни органи и от гражданите, упълномощени да участват в изборния процес по реда посочен в Закона. Изборният процес не може да се възлага на трети лица извън посочените. 5. Волята на законодателя е техническите средства за гласуване – машини, както впрочем и урни и всякакви други, да са собственост на държавата, да се съхраняват от държавата и да се ползват по ред, посочен в закона или допълнително регламентиран на подзаконово ниво от ЦИК, в духа на така зададената цел и на това тълкуване на Закона. 6. Легитимните държавни органи, в случая ЦИК, са длъжни да имат или да разполагат с такива права върху софтуера, който се използва за нуждите на машинното гласуване, които да им дават пълна самостоятелност на органите чрез техни служители да работят със софтуера, без да е необходимо ангажирането на външни лица на какъвто и да е етап и за каквато и да е частична услуга, свързана с въздействие върху софтуера или върху машините, включително например при инсталирането на софтуера в машините. 7. Воля на законодателя е в секциите в чужбина да има представител на държавата, който да наблюдава законосъобразното провеждане на изборния процес. 8. В секциите в чужбина, в които ще се гласува с машини, трябва да има техници, които владеят български език, които да обслужват машината. 9. Съгласно буквата и духа на разпоредбите, визирани в горните т. 7 и 8, в чужбина следва да се открият толкова секции, за колкото държавата може да обезпечи изпращането на свои служители, а в толкова от секциите в чужбина да се гласува с машини, за колкото от тях могат да бъдат осигурени техници. Подчертаваме дебело, че тук законодателят провежда целенасочен баланс между два интереса – интерес за това колкото може повече български граждани да могат да гласуват на местата, където живеят, и интереса за това да се гарантира на 100% прозрачността, законосъобразността и доверието в изборния процес в чужбина. При материална невъзможност да бъдат удовлетворени двата интереса едновременно законодателят приема, че създаването на гаранции за прозрачност, законосъобразност и доверие в изборния процес е по-важна цел от създаването на удобства за гласуване, без да се държи сметка за това при какви условия става гласуването и дали има, или няма гаранции за честността на вота. Рискът да бъде пожертвана честността на изборния процес в чужбина за сметка на едно стихийно организиране на секции в чужбина и безконтролно и непрозрачно гласуване в тях е прекалено висок и не може да бъде поет от мнозинството в това Народно събрание. 10. Под понятието „бюлетина от машинно гласуване“ следва да се разбира разписката, излизаща от машината при досегашния модел машини. Използваните понятия „специална хартия“ и „специална защита“ следва да се разбират като възможност за ЦИК по своя преценка и със свое решение да установи допълнителни изисквания към вида хартия, ако това е целесъобразно, и да предвиди интегрирането или отпечатването върху бюлетината от машинното гласуване в случая разписката, на такива допълнителни кодове, символи, знаци или други, които да направят невъзможно противозаконното внасяне, гласуване със или изобщо попадане в урните на бюлетини от машинно гласуване, отпечатани извън секцията. Законодателят следва да насърчи и насърчава Централната избирателна комисия при приемането на свои решения и актове да предприема всичко необходимо, така щото следващите избори да бъдат провеждани съгласно изразената от законодателя воля, пояснена и в тези тълкувания на Закона. Надявам се, че мнозинството в това Народно събрание ще потвърди горното тълкуване на изразената от него воля, като отхвърли ветото на Президента на Републиката върху Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и го гласува повторно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Чолаков. Първа реплика – господин Петров, втора реплика – господин Матеев, трета реплика – господин Божанов. Има три реплики от различни парламентарни групи. Благодаря Ви, господин Председател. Дами и господа народно представители! Уважаеми господин Чолаков, взимам реплика само във връзка с една малка част от Вашето изказване. Вие казахте нещо, поправете ме, ако греша, но беше в смисъл, че човешка грешка е поправима, а грешка на софтуера не, ако правилно съм Ви разбрал. Тогава ще Ви помоля в дупликата да отговорите на един въпрос:

също човешка грешка, но за съжаление, тя няма как да бъде оправена и промените в Изборния кодекс, които заличават машинното гласуване не дават отговор на този въпрос как ще променим тези човешки грешки, така че ще се радвам да чуя мнението Ви как този проблем може да бъде решен. Аз и Вие знаем, че този проблем няма да бъде решен. Очакваме между 80 и 120 хиляди недействителни бюлетини на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които се задават. Няма също отговор как тези човешки грешки, изразяващи се в този брой очаквания за недействителни бюлетини, ще бъдат решени, които, разбира се, ще рефлектират върху

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чолаков, в момента, в който започнахте да излагате мотивите за приемането на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, веднага реших, че ще изляза на трибуната и ще Ви благодаря. Всъщност, излагайки първо, второ, пето, десето, Вие по никакъв начин не вървяхте по мотивите на президента, нямаше никаква конкретика. Вие не обяснихте за нарушението на тайната на вота, не обяснихте за защитата на тези бюлетини от машинно гласуване, както ги наричате, в което превърнахте разписките, не обяснихте по никакъв начин аргументи срещу аргументите на президента, а имаше едно празноговорене. Вие казахте, че машините се повреждат, хартията не. Колегата Петров Ви каза: как ще обясните близо петстотинте хиляди повредени хартиени бюлетини, като зад всяка една такава хартиена бюлетина се крие вот на български гражданин? Не може да го обясните, разбира се. Лъжа е, че хората ще имат избор. Те няма да имат избор за гласуване. Те ще гласуват само на хартиена бюлетина, машините вече не съществуват. Казвате, софтуерът грешал, както грешали и хората. Когато смятате сложни уравнения, Вие наум ли смятате, господин Чолаков, или използвате калкулатор? И на калкулатора ли се доверявате, или на сметката на някой, който я прави наум? Това ще Ви попитам. И не искам да ме причислявате като част от този законодателен орган, към взетото всъщност от Вас решение, защото аз не искам да нося отговорност за манипулациите на следващите избори. Моля Ви, не се крийте зад мен.

Господин Чолаков, аз ще започна с това, с което съм съгласен. Знаете, че по правата върху софтуера имаме консенсус, че те трябва да са на държавата и тя трябва да е свободна да прави каквото прецени с този софтуер, без да зависи от някой друг, но трябва да поставим въпроса докъде стига отричането на аутсорсинга? Ако в изборния ден Комисията трябва да има хиляди хора на разположение, тя не трябва ли да може да ги аутсорсне, не трябва ли да може да си купи микрофони за Централната избирателна комисия от частен доставчик, или трябва да си ги произведе сама? Нека да сложим разумно границата на това кое прави държавата и кое аутсорсва, за да не изпадаме в крайности. Грешката в софтуера е установима. Не съм съгласен, че не е. Тя обаче не е установена, защото такава е нямало. Всички хартийки, които се развяваха от трибуната, впоследствие се оказа, че са отново човешка грешка, а не грешка на софтуера. Човешката грешка е установима и е установявана. И както казаха и преди мен изказващите се, тя е установявана много пъти в хиляди бройки бюлетини, но не е била поправяна, тоест ние всички знаем, че тази грешка я има, за разлика от софтуера, където не знаем, че я има, защото я няма, но тези грешки в човешкото броене не са били отстранявани. Накрая на репликата си искам да Ви попитам: воля ли е на законодателя всъщност да няма машинно гласуване, защото становището на Печатницата на БНБ казва, че хартия, която да има защитни елементи, която да отговаря на изискванията за размер и перфорация, изисквани от машината, всъщност не може да бъде доставена в сроковете, които предвижда Изборният кодекс, така че моля да отговорите дали е воля на законодателя всъщност да няма машинно гласуване, или искате все пак да има и затова може би е добре да приемем това вето, за да поправим поне тази несправедливост? Благодаря. (Ръкопляскания от Благодаря, колеги, за направените реплики. когато казах, че може да има човешка грешка, както може да има и машинна грешка, разбира се, имах предвид грешките в секционната избирателна комисия и тези обиди, които бяха сипани върху секционните избирателни комисии, че те умишлено правят грешки в протоколите. Това беше идеята. Естествено, разбира се, човек може да направи грешка, да задраска или да пусне невалидна бюлетина – негова индивидуална, аз се надявам обаче, че всички са си взели поуката, всички са си направили нужните уроци, и съм сигурен, че специално ГЕРБ при избора на членове, излъчването на членове на секционни избирателни комисии за които и да са следващи избори, ще вдигне много по-високо летвата на изисквания към тези хора, включително като експертиза, като капацитет за извършване на елементарни математически упражнения, ако щете. Това ми е било съображението за мотивите. Това, че не съм отговорил на мотивите на президента. Аз мисля, че тези, които разбират, разбират какво точно направих и какво казах, и по кой начин отговорих на мотивите на президента. Господин Матеев, знаете ли, знаете ли, не е хубаво по принцип в професионалните среди да се казва: еди-кой си е най-добрият експерт или това е най-изявеният експерт. Пак подчертавам, че мотивите на ветото не са писани от президента, а от юристи. Мнението на други юристи, без да цитирам имена, също изявени, е, че мотивите на президента срещу промените в Изборния кодекс са най-слабите от 30 години насам. Мотивите са слабички и това го казват други специалисти, но аз не исках да влизам тук в този дебат с експертите на президента. Има други експерти, които, както виждате, публично вече спорят с тях. На господин Божанов – воля ли е да няма машинно гласуване? Не. Естествено е, че няма такава воля, господин Божанов. И, между другото, надявам се, тук в хода на дискусията да бъдат чути изказвания, от които ще се разбере, че няма да има проблем с хартията. Мисля, че в точка десета на изказването си изрично поясних каква е идеята ни за хартията и за нейните специални защити. Наистина разчитам, че в някое от следващите по-професионални изказвания ще Ви бъде дадена детайлна обосновка

Трета процедура има ли?